Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministar pravosuđa gospodin Orsat Miljenić. Izvolite. Hvala lijepa uvažene dame i gospodo. Dakle, pred vama je jedan od, svi su zakoni bitni, ali ima ih onih koji su zbilja temeljni i koji utječu na mnoge građane. Ovo je jedan od tih zakona. Naravno, postavit će se pitanje zašto, jesu to opet neke obveze prema EU, monitoring itd. Ja bih rekao nisu. Mi moramo osigurat učinkovito pravosuđe, mi moramo suzbit zaostatke. Mi građanima moramo dat bolju uslugu i to je nešto što moramo napraviti zbog nas samih. Ovo je zakon koji donosi rješenja i daleko iza onoga kad završi taj monitoring. Ovo je nešto što je budućnost. Meni je žao što smo mi u situaciji da smo jedna od zemalja koja možda kasni sa ovim. Mnoge zemlje, čak i zemlje u okruženju, čak i one istočnije od nas su neke od ovih stvari već davno napravile. Dakle, pred vama su izmjene Zakona o parničnom postupku čija je osnovna intencija utjecat na ove desetine tisuća predmeta o kojima sam govorio koji traju duže od tri godine. Odnosi se i na civil, klasični civil i na trgovačke sporove.

i to je ono što nam je nedostajalo. Naime, i do sad su postojale teoretske mogućnosti za provođenje nekih od ovih stvari ali nisu bile obveze. Mi sad uvodimo to kao obvezu. Zakon će osjetit građani kroz to što će im bit brži postupak, ali će bit i jeftiniji. Mnogi koji su bili protiv njega i jesu i opiru se možda gube dio zarade gdje će bit puno manje parničnih radnji, puno manje troškova nego što je bilo do sad. Dakle, što zakon donosi? Koncentracija postupka. Ako nekoga tužite morate znat zašto ga tužite i dat sve dokaze uz tužbu. Nemoguće i nedopustivo je ono što se danas događa da nakon 10 ročišta se sjetite nečega što ste znali već tad. Ista je stvar i sa odgovorom na tužbu. Zato produžujemo rok. Dakle, za odgovor na tužbu je nešto duži rok, ali zato se sve mora dat. Nakon toga je prethodno ročište, odnosno pripremno ročište. Za što ono služi? Da sudac koji tada mora pročitat predmet vidi i zapravo odluči koje će dokaze provoditi. Nakon toga imamo glavnu raspravu i priča završava. Ono što je bitno mi ovdje uvodimo u svaku od ovih faza a reći ću nešto o završnoj fazi usmeno pozivanje. pravosuđa, dakle pravosuđe u cjelini plaća preko 60 milijuna kuna godišnje poštanske usluge, nego je to što se gubi vrijeme. Građani gube vrijeme na pisano pozivanje. Nema nikakvog razloga da se na svakom ročištu ne odredi kad će bit sljedeće. Strahoviti će bit dobitak u ubrzanju, kažem i u ovom financijskom dijelu i postupak završava na taj način da ćete saznati kad će vam bit objavljena presuda. To mora biti u roku od 45 dana od zaključenja. Ali ne da će bit objavljena, nego ćete je dobit napisanu taj dan. Od tog dana vam teku rokovi, ali dobit ćete je napisanu. Što se danas događa? Pa mi smo imali, dakle naša inspekcija kad radi, to je nekad. Mi imamo situaciju da je objavljena presuda, a po dvije godine nije napisana i otpremljena. Stranka se ne može žalit. Ona nije dobila rješenje svog spora. Znači, dvije godine nakon što je sve provedeno. To je apsurd. Toga više neće bit. Dakle, to je ono možda najznačajnija novina koju dobivamo ovdje. Taj jedan kratki rok, disciplina stranaka. Stranke se moraju brinut o svojim interesima. Sudac također sa ovim mora osigurat tu disciplinu. Sljedeće, sporovi male vrijednosti. Mi kod njih proširujemo neke odredbe koje se tiču recimo slobodne ocjene dokaza. Mi ne možemo više za 100, 200 kuna provodit puni postupak kao što smo imali do sada. Jer jednostavno to je takve prirode da ne možemo to priuštiti. Posebno se tiče na ovlaštenje suda, znači da po slobodnoj ocjeni svojoj sudačkoj ocjenjuje one dokaze čije bi utvrđenje bilo povezano sa neizmjernim troškovima, dugotrajnošću itd. Ali kažem samo kod malih sporova. Sljedeće, jedna stvar koja ne vjerujem da je, znam da je građane silno iritirala, ali je zapravo bio veliki problem. Takvih predmeta je negdje oko 17% u sustavu. To su predmeti koji se višestruko ukidaju. Znači vi dobijete presudu, ode na viši sud, viši sud ukine, vrati se na prvi stupanj, prvi stupanj opet sudi, opet na drugi, opet ukidanje. Nekad više puta tako. Kažem 17% takvih predmeta. Tog više nema. Jedno ukidanje nakon toga, viši sud mora odlučit. Višem sudu dajemo mehanizam tako. Znači ili će provest raspravu što u pravilu neće bit potrebno, ali ako smatra da treba neki dokaz izvesti koji nije naložit će nižem sudu da provede upravo taj dokaz ili će provesti sudac izvjestitelj. Dakle, to je jedna disciplina, to je moramo znači zaustaviti to kolanje koje prelazi svaku mjeru. Sudski savjetnici ponovno, ljudi završili su Pravni fakultet, imaju pravosudni, povećavamo ovlast njihovog odlučivanja. To su kvalitetni ljudi i trebaju imati veću ovlast. Posebno, napominjem, radi se prvenstveno o novčanim tražbinama. Znači, ja sad ne govorim o nekim statusnim stvarima, o onim nekakvim koje ulaze u nekakva prava dublje nego o onim uvjetno rečeno jednostavnijim gdje se zapravo radi o novčanom pretraživanju. U tim slučajevima mi i napuštamo vijeće, dakle o žalbenom postupku odlučivat će sudac pojedinac. Nema potrebe za vijeće. Tri suca, ne. Skupo je, odlučivat će sudac jedan. Imate kapaciteta puta tri znači. Ovo što danas odlučuje tri oni mogu tri puta više predmeta riješiti. Dakle, ubrzat ćemo stvar. Proširujemo u nekim stvarima nadležnost trgovačkih sudova. Ono što bih rekao ovo je povezano s onim našim ovršnim koji smo donijeli. Mi smo trgovačke sudove rasteretili u potpunosti ovrha. Ovrhe su krenule, bolje se rade, ali sada im neke druge nadležnosti stavljamo. Dakle, idemo u balans. Nešto, svaki zakon koji donosimo on se naslanja na onaj prethodni. Dakle, to je jedna slika koja se radi. Dostava, razmišljali smo što, kako ne samo zbog troška nego ponovno zbog brzine. Elektronska dostava zasada na trgovačkim sudovima. Zašto? To su trgovačka društva, zastupaju se i sama, zastupaju ih odvjetnici, bilježnici, nema nikakvog razloga da ih ne obvežemo da posluju na jedan drugi način. Nema razloga da netko danas posluje na tržištu koje ne funkcionira tako. Drugo, napuštamo institut mirovanja postupka. Stranke su kroz to znale manipulirati, odugovlačiti postupke. Skraćujemo Skraćujemo bitno rokove u zakonu vidite koje, ali načelno rokovi se skraćuju. Uvodimo jednu stvar, znači da se rok kad istekne produžuje jedanput, produžuje se od isteka tog prethodnog roka. to je nekakva skica onoga što je pred vama. Naravno ovaj zakon zahtijevat će i prilagodbe. Ja sad mogu reći i dvije stvari koje jesu pred vama koje ćemo između dva čitanja promijeniti, znači malo će kasnije stupiti na snagu nego što je predviđeno jer ipak treba malo više vremena Tu govorim svega o mjesec, dva dakle nije puno. I jedna stvar što zapravo želimo promijeniti to je specifično za trgovačke postupke, ali nažalost česta situacija, svi smo njoj izloženi zlouporaba kada građani ili trgovačka društva, zapravo trgovačka društva obveznici poreza na dodanu vrijednost osporavaju isporuku neke robe, a istovremeno su od države dobili povrat poreza za istu tu robu. Dakle, to ćemo također preciznije urediti. Teret dokaza ćemo prebaciti, to nije tu ali to će biti. Znači u tim slučajevima ne možete reći nisam dobio tu robu i tako voditi postupak godinama, a od države ste tražili povrat poreza i to ste uveli u svoje knjige. Dakle, to će biti tu, kažem nije sad pred vama bit će u drugom čitanju. Sve drugo, sugestije koje su davane dosada i ubuduće evo razmotrit ćemo i o njima. Hvala lijepa. Hvala ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Počinjemo sa klubovima. Klub SDP-a i kolegica Sandra Petrović. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Prije nego što prijeđem na raspravu o suštini promjena koje nam donosi novi Zakon o parničnom postupku koji se pred nama nalazi u prvom čitanju dopustite mi da se osvrnem na dosadašnje novele ovog zakona. Naime, novelom iz svibnja 2011. godine parnična procedura nije sustavnije i obuhvatnije reformirana. Takav je reformski zahvat bio odnosno napravljen novelom iz 2003. dok su novelom iz 2008. tekst segmentirano bili izmijenili, odnosno dopunjeni neki instituti parničnog postupka. To je uglavnom mišljenje struke, odnosno mišljenje stručne javnosti. Prošlogodišnjom novelom su naznačeni neki pravci daljnjeg razvitka parničnog postupka, odnosno njegove modernizacije i prilagodbe novim sredstvima komunikacije. Također je cjelovito prerađen iako bez nekakvih dramatičnih izmjena institut revizije te su uređeni instituti povlačenja tužbe i sudske nagodbe. Tako su prošlogodišnjom novelom napravljeni određeni koraci u parničnom postupku, ali oni nisu dali osjetnog rezultata u onome što je i od strane Europske komisije prepoznato kao problem hrvatskog pravosuđa, a to su zaostali neriješeni predmeti. U tom smjeru su i neki postojeći instituti, primjerice svrhovite delegacije bili pojačano korišteni i u ovoj godini međutim jasno je da se bez izmjena Zakona o parničnom postupku veća brzina i lakše vođenje parničnog postupka jednostavno ne može postići. Upravo zbog jasne namjere funkcionalizacije, ubrzanja i smanjenja troškova parničnog postupka pozdravljamo ove izmjene i dopune. Posebno bih istakla sljedeće zahvate u Zakonu o parničnom postupku. Dakle, mirovanje postupka kao jedan arhaični institut parničnog postupka se napušta što će doprinijeti ubrzanju postupka i ono je nepotrebno kočilo parnični postupak u periodu čak i do godine dana. Da se ne bi stekao dojam da zakonske izmjene ubrzavaju postupak na uštrb načela parničnog postupka i na štetu stranaka potrebno je spomenuti i da korekciju postupka u svim pa i u sporovima male vrijednosti omogućava očuvanje načela traženja materijalne istine uvođenjem prethodnog postupka u svim vrstama i prilagodbom pravila o iznošenju novih činjenica i predlaganja dokaza u slučaju da ih stranke bez svoje krivnje nisu mogle ranije iznijeti. Cilj je ove korekcije održavanje načela traženja materijalne istine uz oduzimanje instrumenata odugovlačenja postupka koje su stranke u praksi vrlo vješto iskorištavale. Da se ostavlja dovoljno vremena strankama za prikupljanje dokaza dokazuje i produljenje roka za odgovor na tužbu što u isto vrijeme dodatno može značajno produljiti sam postupak ali to neće biti slučaj. Također novina je i zabrana višekratnog ukidanja prvostupanjskih presuda odnosno njeno proširenje na sve vrste predmeta koje će u potpunosti eliminirati svojevrsni ping-pong efekt ukidanja i vraćanja predmeta na ponovno rješavanje od strane drugostupanjskih sudova. Budući da se pred nama našao prije ove točke dnevnog reda i prijedlog Zakona o sudovima, predlažem ovom prilikom ministru i suradnicima da se razmisli o uvođenju obveze drugostupanjskom sudu da prilikom ukidanja da prilikom ukidanja prvostupanjske presude da obavezno navede uočene povrede odnosno nedostatke prvostupanjske presude što bi onda moglo dodatno poboljšati rad prvostupanjskog suda na predmetu kojemu je vraćen povodom ukidne odluke. Mislim da bi to imalo dodatne pozitivne učinke na kvalitetu i brzinu postupka. Od važnijih izmjena također je vrijedno spomenuti i istaknuti povećanje vrijednosnog kriterija sporova u kojima sudi sudski savjetnik. Ova izmjena predstavlja svojevrsnu legalizaciju već postojeće prakse koja se je pokazala dobra i efikasna, a zbog mentorstva i kontrole rada sudskih savjetnika od strane sudaca, dakle ne pati kvaliteta takvih odluka. U drugostupanjskom postupku će u sporovima za isplatu novčane tražbine uvođenje suca pojedina na mjesto vijeća sastavljenog od tri suca znatno rasteretiti rad županijskih sudova. Također potrebno je spomenuti izmjene u pravilima dostaviti … koja će osim rasterećenja u financijskom smislu dodatno ubrzati postupak a za sud kao i za stranke i punomoćnike u postupku olakšati rad na predmetima. Napuštanje instituta mirovanja postupka koje sam prethodno već spomenula ne smatram nekakvom revolucijom već logičnom eliminacijom suvišnih instituta parničnog postupka koji su u praksi otežavali i usporavali postupak i vrlo rijetko su odražavali pravu volju stranka za privremenim prekidom procesnih aktivnosti što je mirovanje postupka i bio pravi smisao. Ukoliko je zaista postojala volja za prekidom procesnih aktivnosti, a u svrhu rješavanja spora, strankama uvijek ostaje mogućnost mirovnog rješavanja spora ili ostalih dispozitivnih radnji u postupku koja vode okončanu spora. Posebno ću napomenuti i mirenje kao alternativni način rješavanja sporova koje nažalost nije uzelo većeg maha jer ga stranke nisu dovoljno iskorištavale. I dalje su sklone traženu svojih prava pred sudom, unatoč tome što su svjesne dugotrajnosti i skupoće tog postupka. Zaključno, smatramo kako su izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku vrlo pozitivne i dobrodošle i nadam se da će biti prepoznate kao instrumenti poboljšanja efikasnosti i brzine rješavanja predmeta od strane sudaca, punomoćnika i stranaka samih kako bismo sami zbog sebe, a ne samo zbog prigovora Europske komisije riješili problem back loga odnosno rješavanja zaostalih predmeta

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre sa suradnicima. Pa evo raspravljamo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. raspravljamo o zakonu velikom kao što je i kao Zakon o kaznenom postupku dakle jednom temeljnom zakonu pravosuđa. Doduše interes nije prevelik vidim, ali evo. Radi se o zakonu koji je zapravo preuzeti zakon koji do sada ima 11 izmjena. Sve te izmjene svih tih 11 išlo je zapravo izmjenjivao se zakon sa jednim ciljem, a to je da se ubrza postupak da građani do svoga pravorijeka dođu što prije, naravno uz istovremeno osiguranje pravne sigurnosti i osiguranje utvrđenja materijalne istine da bi se moglo pravilno presuditi. Možemo mi mijenjati zakone i pisati što god hoćemo ali bojim se ako ne bude sustavnog nadzora u provedbi toga opet nećemo daleko dogurati. Naime, točno je i to vidimo da kod svake daljnje izmjene smo naučeni događanjima u provedbi pa onda stavljamo možda malo veće osigurače da to bude i provedeno. Evo rekli ste kolegice primjerice da bi trebalo propisati da drugostupanjski sud kada ukida presudu da onda i kaže točno zašto i kako, piše to u ZPP-u sada sve piše. Ako je procesna povreda mora reći točno što je to povrijeđeno, ako je neutvrđeno činjenično stanje mora točno reći u odnosu na koju okolnost zašto i kako nije i uputit prvostupanjsku sud što i kako ima provest u ponovljenom postupku. Da, to sve lijepo piše, ali nema sankcija. Ako drugostupanjski sud to ne napravi i samo jer mu se taj dan neda raditi ukine i vrati natrag nema apsolutno nikakvu sankciju. Ja sam svojedobno kad sam bila u prigodi i po poslu morala to provjeravat, došla u Županijski sud jer je bilo primijećeno da je velik broj ukidnih odluka jer je to naravno jednostavnije nego meritorno odlučivat i onda sam rekla da će sljedeće što ćemo napravit vodit ćemo statistiku o broju ukinutih odluka, a svi suci županijskog suda u jedan glas su rekli mi to imamo, ali ja kažem kolege ne za općinske sudove nego vašu statistiku koliko ste ukinuli. Naravno, svatko ili većina ide linijom manjeg otpora. Nisu svi tako nesavjesni ali se događa kad je prigoda takva i zato ovo sam spomenula samo kao primjer kolegice da je lako napisat ali treba provest. Dakle evo, ovo je jedan daljnji napor da se ubrza. Mislim da ono što je najvažnije u ovom prijedlogu izmjena i dopunama jest to zapravo da će se primorat stranke da ukoliko hoće pravorijek suda da onda tom suđenju pristupe ozbiljno, da ne mogu svojim dispozicijama ili svojim nemarom odugovlačit postupke, a onda se sjetit nakon ne znam koliko godina kad im to zatreba da sad i odmah hoće pravorijek jer ne zaboravimo, neke stvari u postupku i parničnom i zemljišno-knjižnom isključivo ovise o tome, moraju ih pokrenut stranke, dakle ne mogu se dogodit drugačije. Sad smo dakle ovim izmjenama se predlaže da se to onemogući takva dispozicija strankama, da stavljaju mirovanje postupka itd., koncentrira se postupak, ono što je izmjenama iz 2008. bilo uvedeno za sporove sporove male vrijednosti. Ja vjerujem da je ministarstvo iz statistike uvidjelo da to ima određenog učinka i zato to predlaže sada i za sve Dakle uvodi strogo ograničenje iznošenja novih činjenica u ograničenom roku, odnosno u prethodnom postupku i zabranu iznošenja novih činjenica i dokaza ukoliko nisu iznijete, osim naravno naravno sve po načelu utvrđivanja materijalne istine ako postoje opravdani razlozi, odnosno ako je to bilo izvan moći stranke pa nije mogla prethodno Također se u sporovima male vrijednosti sad to vraća još natrag, dakle još prije moraju iznijet sve činjenice i dokaze i širi se ta slobodna, to je ministar već govorio, ocjena dokaza. Dobro je i zadržite u konačnom tekstu ovaj produženi rok za odgovor na tužbu jer to smo rekli kad je ovako skoncentriran postupak zaista onaj tko tuži taj ima vremena razmišljat o svojoj pravnoj poziciji, o prikupljanju dokaza itd. i kad je spreman onda tuži. Drugi tuženi može biti iznenađen situacijom, prema tome treba mu ostavit vremena i roka da i on pribavi svoje dokaze. Ova zabrana višekratnog ukidanja, to sam već rekla, dugo godina se o tome već razmišljalo, bilo određenih otpora u sudačkim krugovima o tome da nemaju uvjete za provođenje za provođenje možda rasprava itd., međutim novelom 2011. je to uvedeno za radne, obiteljske i trgovačke sporove i vjerojatno je i tu praksa ovih ne znam koliko je to, niti godinu dana ali možda se uspjelo vidjet da li to daje nekakvih

tako da evo iz tog odgovora proizlazi da otprilike preko 600 sudskih savjetnika će ostat u sustavu koji neće postat suci jer neće imat sudačku školu. To je zaista dragocjen kadar ne znam da li ste razmišljali o tome da ih koristite ne samo u ovom samostalnom, donekle samostalnom rješavanju u ovim predmetima koji su ovim i Zakonom o sudovima navedeni. Da li ste razmišljali možda o tome da se rješavanja složenijih predmeta, pogotovo u parničnom postupku riješi prije svega da se neki iskusniji parničari, suci, dakle mi svakako imamo iskusnih sudaca parničara koji teže biti županijski suci prvenstveno radi plaće, ja bih to tako rekla jer neki suci vole biti vrsni parničari, vole ostat parničari, da li se razmišljalo o tome da se možda uvode dva platna razreda kod sudaca pa oni iskusniji suci da budu za teže predmete i da onda oni imaju na pomoći i ove sudske savjetnike koji bi im pomagali u rješavanju toga predmeta. Čini mi se da je to nešto što bi bilo vrijedno vrijedno pažnje. Evo inače ove sve druge promjene koje ste tu, evo izgledaju obimne promjene ali ste ih saželi dobro u obrazloženju. Naravno da je važno da ste uveli obvezu identifikacijskog broja za sve. Tu ćemo razriješiti onu dilemu koja nas je jako mučila kod promjene imena po Zakonu o osobnom imenom, to će se sve riješit obveznim uvođenjem identifikacijskoga broja. Nešto pitala sam o troškovima, rečeno mi je da će o tome biti govora u sljedećim izmjenama. Naime pobojala sam se, mi smo pobojali i kao klub da se ne dogodi nešto što se u Zakonu o upravnim sporovima dogodilo jučer, jučer, na moju žalost i na našu žalost vjerojatno će sutra to biti izglasano, a to su odluke o troškovima u upravnim sporovima i taj prijedlog držimo sasvim nepravednim, nepravičnim, da netko tko tko tuži državu jer mu nije dala njegovo pravo i uspije u tome i dokaže da je država imala krivo na kraju nema prava na te troškove. Ali kad tuži tuži drugog sugrađanina svoga u parničnom postupku onda će kad izgubi spor od njega naplatit sve to što je imala. Ne zaboravimo često se radi o sporovima velike vrijednosti, u poreznim stvarima primjerice i zaista nije pravedno da država koja je dva puta osporila građaninu pravo, pa onda još jedan puta u sudskom postupku i kad taj građanin to dokaže da ne može namirit svoje troškove. Nadam se da se neće nešto slično dogodit i u ovom postupku. Ali evo da ponovim, zbog ubrzanja postupka i zbog ovih daljnjih, daljnjih napora u tekstu ZPP-a mi ćemo podržat ovaj zakon u prvom čitanju. Jakovina, Sandra (SDP)** Hvala lijepa. Pa evo kolegice ja se slažem i sa vašom raspravom. Samo ću se osvrnuti na onaj mali dio gdje ste ste vi osvrnuli na moj dio izlaganja gdje sam predložila ministru da propiše obvezu sucima drugostupanjskog suda da navedu nedostatke u prvostupanjskoj presudi prilikom rješavanja po žalbi. Dakle, ja se slažem da i u ZPP-u postoji obveza drugostupanjskog suda da navede učinjene povrede parničnog postupka i da navede nedostatke koje presuda ima. Međutim, mi znamo da im ZPP, odnosno Zakon o parničnom postupku neće propisati za to tim zakonom nikakve sankcije pa su onda drugi zakoni mjesto gdje se može njima adekvatnije propisati ta obveza. Mislim da je ostavljeno na volju drugostupanjskom sudu hoće li utvrditi ili neće sve nedostatke presude. Jednostavno nije dovoljno, pogotovo u situaciji kad imamo zabranu višestrukog ukidanja. Mislim da bi to bilo vrlo, vrlo korisno kada bi se sucima propisala baš striktna obveza da navedu sve nedostatke koje su uočili u prvostupanjskoj presudi. U praksi se često događa da drugostupanjski sudovi samo utvrde jednu povredu odredaba parničnog postupka koja je dovoljna za ukidanje i onda navedu da sve ostale postaju bespredmetne kad su već našli ovu jednu po kojoj će ukinuti prvostupanjsku odluku. Hvala. Odgovor na repliku Ana Lovrin. napisano negdje da ovo ako u roku od 45 dana ne bude objavljena, izrađena presuda itd. pitanje je šta će bit. I sada piše da sudac mora izradit u nekom roku čini mi se dva mjeseca ili koliko. Neki rok ima i sada sucu u kojem mora izradit presudu. Ali znamo da, pa dobro neću reć' nitko ali u puno slučajeva, u mnogim slučajevima se ta presuda ne izrađuje u tom roku. Sankcije nema apsolutno nikakve. Građanin ne može ništa protiv toga, a da ne govorim o ovim drastičnim slučajevima gdje po nekoliko godina se čeka. Dakle, dok god to što piše ne bude imalo i propisanu sankciju za to onda je uvijek pitanje provedbe. Hvala lijepa. I u ime predlagatelja završno ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Izvolite ministre. Dakle, evo drago mi je što opet mogu ponovit zahvalu na podršci zakonu. Možda samo dvije, tri napomene. Ovo što je govoreno, što ste govorili o ukidanju i obvezi višeg suda pokušat ćemo razradit. Međutim, bitno ćemo, to su sad bitno ograničili zapravo ovom zabranom višestrukog ukidanja, jer viši sud kad ne da jasnu uputu jasno mu je što će se dogodit. Sljedeći put će morat sam odlučivat. Dakle, tu ćemo doć' do rezultata da će upute bit jasnije, jer nemaju izbora. Ili će to napravit niži sud ili će morat sami. Spomenuta je bila i jedna stvar oko, dakle sankcije za nepoštivanje rokova. To o čemu govorite je neuredno obavljanje sudačke dužnosti. To je stegovno djelo. Ove godine, ja ne znam točno na pamet, ali mogu reći što smo mi inicirali. Mi smo inicirali više desetina takvih postupaka upravo zbog toga i po sadašnjim propisima. O visinama kazne neću spekulirati, nije na nama. To je isključiva ovlast DSV-a, ali smo takve postupke i to ćemo nadzirat i gdje god otkrijemo ćemo ići s tim. Imali ste sad zadnje Sesvete, prije tog čitav niz sudova. Ove godine suci su procesuirani. Kažem, sankcije neću komentirati. Sudački rangovi. Apsolutno to je sljedeća faza. Dakle, idemo ovo što smo rekli, okrupnjavanje sudova će dovest do toga da mi moramo uredit sustav u kojem se može napredovat unutar jednog stupnja. Smanjivat će se broj viših sudova. Neće bit jednostavno napredovat dalje, ali nema ni razloga i želimo, dakle želimo napravit takav sustav u kojem plaća nije razlog za prelazak na viši sud. Ima ljudi koji žele ostat na prvom stupnju koji su dobri parničari, koje je šteta izgubit. Zato ćemo im, to je znači naš plan, govorim o sljedećoj i onoj godini iza, da se razradi sustav u kojem će se na jednom stupnju napredovat ne u dva razreda, u više razreda, tako da netko može karijeru početi i završiti kad dođe na kraj karijere na onom nižem nižem stupnju, da je zapravo po plaći iznad onog koji je početnik na višem stupnju. Dakle, to su nešto što također druge zemlje imaju što nismo uveli i to ćemo isto u Zakonu o plaćama riješiti kad bude cijeli u kompletu. Dakle, to je nešto što će bit. Evo hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo naknadno. Sutra u 9,30 počinjemo s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću, a u 11,00 sati ćemo glasat o raspravljenim točkama. Hvala lijepa. **Leko,